á þingskjali 1124, um ráðgjafaþjónustu, verktöku og tímabundin verkefni, frá Gunnari Braga Sveinssyni, og á þingskjali 1145, um lagalega ráðgjöf; frá Birni Leví Gunnarssyni;

Herra forseti. Það er grafalvarlegt þegar sjálfur seðlabankastjóri segir að Íslandi sé stjórnað af hagsmunahópum og gerir athugasemdir við atlögu Samherja að starfsmönnum stofnunar sinnar. Það er grafalvarlegt að seðlabankastjóri stígi fram og kalli eftir því að löggjafinn setji skýrari lagaumgjörð til að verja og vernda opinbera embættismenn fyrir ásókn stórfyrirtækja sem svífast einskis í því að hundelta og knésetja starfsfólk stofnana. Þetta eru þung og alvarleg orð orð og þungt og alvarlegt ákall seðlabankastjóra til okkar hér á Alþingi um að setja þurfi lög í varnartilgangi. Þetta er ótrúlega merkilegt viðtal sem seðlabankastjóri veitti um helgina vegna máls sem hófst með húsleitum árið 2012 vegna gruns um brot á gjaldeyrislögum sem snerist um nokkrar milljónir en hefur orðið að risamáli. En hver hafa viðbrögð forystufólks ríkisstjórnarinnar verið? Formaður fjárlaganefndar og hæstv. forsætisráðherra hafa talað um að skoða þurfi þessi mál í samhengi, að fara þurfi varlega með heimildir stofnana, að það þurfi að skoða í samhengi við hvaða heimildir stofnanir hafi almennt og að umræða þurfi að fara fram.

Á sama tíma og Samherji herjar miskunnarlaust á fjölmiðlafólk Ríkisútvarpsins með stöðugum áróðri svo að fólki ofbýður kemur ákall til okkar, löggjafans, frá seðlabankastjóra um að bankinn sé varnarlaus gagnvart ágangi í garð starfsfólks hans. Á sama tíma og verið er að veikja eftirlitsstofnanir á borð við Samkeppniseftirlitið og fella skattrannsóknarstjóra inn í deild hjá Skattinum kvartar seðlabankastjóri undan ágangi stórfyrirtækis. Allt of mikil áhrif hagsmunaaðila á borð við fjársterkasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins inn í pólitíkina er meinsemd sem við höfum þurft að glíma við í íslensku samfélagi um langt skeið og (Forseti hringir.) nú þurfa ráðamenn ríkisstjórnarinnar að gefa skýr skilaboð um að hér þurfi að breyta hlutum. Það er ekki eftir neinu að bíða.

tek undir það að stjórnarandstaðan er ólíkir flokkar en hún hefur ekki farið í þann gamalkunna farveg flokks Vinstri grænna, og forsætisráðherra m.a., að ala á óöryggi, óvissu og tortryggni á tímum sem þessum. Miklu heldur höfum við einmitt reynt að styðja við aðgerðir ríkisstjórnarinnar eftir fremsta megni og auðvitað leiðrétta dellumakarí sem þeim verður á eins og gengur og gerist. Við erum ekki sjálfkrafa stimpilpúði hér inni.

að gera ekki neitt í hjúkrunarheimilum. Það er algerlega óboðlegt. Þetta er vandi sem verður að takast á við núna og það verður heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin að horfast í augu við.

Ég held að við getum öll séð að það eru ekki mjög góð vinnubrögð á neinn hátt, sérstaklega í kjölfarið þegar við sjáum að framkvæmdin á þessum

Við fáum ekki nægan tíma til að yfirfara þau mál sem koma hérna. Meira að segja þau mál sem er viðurkennt að hafi verið búin til á mjög skömmum tíma, ekki á tveimur vikum sem ríkisstjórnin hafði frá því að dómur féll um fyrri reglugerð heldur á einum degi.

og á því að byrja grunnskólagöngu sína í haust. Fyrir liggur niðurstaða Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins um að barninu sé best borgið í sérdeild fyrir einhverfa og þar var sótt um fyrir barnið. Svar barst frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 21. apríl með eftirfarandi yfirskrift:

Það eru um 21% umsækjenda: Þetta þýðir að hin 80%, 30 börn, njóta ekki lögbundins réttar um kennslu við sitt hæfi. Herra forseti. Fyrirhuguð synjun um skólavist í sérhæfðri deild fyrir einhverfa nemendur fer í bága við afdráttarlaus ákvæði grunnskólalaga. Efni þeirra er að tryggja öllum nemendum grunnskóla rétt á kennslu við sitt hæfi. Sú kennsla er á ábyrgð og kostnað Reykjavíkurborgar í þessu tilfelli. Menntamálaráðuneytið hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem grunnskólalögin kveða á um. Ráðherra skal á þriggja ára fresti leggja fram á Alþingi skýrslu um framkvæmd skólastarfs í grunnskólum landsins. Herra forseti. Tilvitnað bréf skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar sýnir að brotið er alvarlega gegn rétti einhverfra barna til að njóta kennslu við sitt hæfi.

svipta þriðjung þingmanna þinghelgi og múlbinda þarlenda fjölmiðla. Þar eru yfirvöldin jafnframt gagnrýnd fyrir að segja sig frá Istanbúl-sáttmálanum án nokkurrar lýðræðislegrar umræðu eða gagnrýni þar í landi. Ég ásamt öllum flokkahópi evrópskra vinstri sinna á Evrópuráðsþinginu og yfirgnæfandi meiri hluta þingsins samþykkti ályktunina. Það er mikilvægt að alþjóðastofnanir eins og Evrópuráðið standi vörð um mannréttindi og veiti engan afslátt í þeim efnum. Það er alltaf alvarlegt þegar yfirvöld reyna að takmarka skoðanafrelsi eða ganga á rétt lýðræðislega kjörinna þingmanna til að sinna hlutverki sínu líkt og virðist raunin í Tyrklandi nú og nýleg dæmi frá Katalóníu hafa sýnt. Íslensk stjórnvöld eiga að láta málið til sín taka og taka málið upp við tyrknesk stjórnvöld og ég teldi ekki óeðlilegt að málið væri rætt í utanríkismálanefnd þingsins. Íslendingar hafa sýnt það, m.a. í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, að lítil þjóð getur látið til sín taka svo eftir sé tekið á alþjóðavettvangi.

Forseti. Herferð Samherja, sem hefur staðið síðustu mánuði og nú síðustu vikur með ofsafengnum árásum að heiðri og mannorði Helga Seljans, hefur haft þau áhrif að Ísland hefur færst niður um sæti á lista yfir fjölmiðlafrelsi landa, sem samtökin Blaðamenn án landamæra birtu fyrir stuttu. Samtökin tilgreina sérstaklega herferð Samherja gegn fjölmiðlafólki sem hefur fjallað um starfsemi Samherja í Namibíu. Samtökin lýsa einnig yfir áhyggjum sínum af því að vantraust til blaða- og fréttamanna hafi færst í aukana á heimsvísu. Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í því að fyrirtæki sem er falið að fara með auðlindir þjóðarinnar nýti auðlindarentuna í herferðir gegn fjölmiðlum í landinu? Fjölmiðlar þurfa að geta gagnrýnt, bent á spillingu og sýnt valdhöfum og stórfyrirtækjum virkt aðhald. Auðvitað er ég sammála orðum hæstv. forsætisráðherra frá því í gær um að stíga þurfi varlega til jarðar þegar tjáningarfrelsi er hamlað. En ef það á að leggja tjáningarfrelsi stórfyrirtækis að jöfnu við frelsi fjölmiðla til að upplýsa almenning um spillingu þá þarf að skoða gildismatið hjá ríkisstjórninni. Eða er það svo að við ætlum að virða tjáningarfrelsi þeirra sem eiga peninga meira en þeirra sem svipta hulunni af spillingu? Eru það peningar sem skipta hér máli, arður sem hefur verið færður Samherja og öðrum stórum sjávarútvegsfyrirtækjum á silfurfati? Er ríkisstjórnin hrædd við fjölmiðla eða er hún hrædd við fjármálaöflin hér á landi? Er samtryggingin orðin slík að það er látið viðgangast að eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, sem stýrir einni stærstu auðlind þjóðarinnar, fái að vaða hér uppi með óhróður sem hefur þann eina tilgang að kæfa gagnrýnar umræður og koma í veg fyrir að fréttamenn geti sinnt starfi sínu, að skjóta sendiboðann svo að upplýsingar skili sér ekki til almennings? Auðvitað þarf að bæta rekstrarumhverfi íslenskra fjölmiðla en vantraust á fjölmiðlum verður ekki lagfært með slíkum einföldum breytingum. Ríkið og Alþingi þarf að sýna í aðgerðum og verki að við skiljum mikilvægi frjálsrar fjölmiðlunar á Íslandi, fjölmiðlafrelsis og ekki síst tjáningarfrelsis.

og er óásættanlegur fyrir íbúa, sérstaklega eftir að skurðstofunni á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum var lokað. Tilvist hennar var einmitt ein af forsendum fyrir flutningi sjúkraflugsins frá Eyjum. Raunin varð sú að Eyjamenn misstu bæði sjúkraflugið og skurðstofuna og mega búa við það síðan. Nýr Herjólfur hefur fyllilega staðist væntingar og rafvæðing skipsins er ánægjuleg á margvíslegan máta. Höfnina í Landeyjum þarf að klára. Ljúka þarf við úttekt á henni svo að unnt verði að ráðast í umbætur til að hún nýtist eins og upphaflega var gert ráð fyrir.

Herra forseti. Ein af afleiðingum þess efnahagsástands sem við búum nú við út af kórónuveirunni lýsir sér í því að krónan gaf skart eftir á síðasta ári.

og nú um stundir 125 kr. Krónan hefur styrkst um 11% frá því í septemberlok í fyrra.

Það er í sjálfu sér óskiljanlegt, herra forseti, þegar við tökum tillit til þess að krónan er að styrkjast svo mikið sem raun ber vitni. Verslunin hefur bent á að launahækkanir hafi mikið að segja. Í þeirri verslun sem ég geri mín innkaup þarf ég yfirleitt að afgreiða mig sjálfur vegna þess að búið er að taka nánast alla kassa úr sambandi. Ég veit ekki hvort róbótarnir hafa fengið svona mikla launahækkun að það komi í veg fyrir lækkun á

að rekstrarhagnaður samstæðunnar hefði hækkað umfram væntingar um 50% á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Nú verður að spyrja hvers vegna fyrirtæki sem verður fyrir slíkum búhnykk

Herra forseti. Viðkvæmustu mál sem rata á borð lögreglunnar eru vafalaust kynferðisbrot. Þar eru þolendur sérstaklega berskjaldaðir og gerendur oft nákomnir. Það er því gríðarlega mikilvægt að taka vel utan um þessi brot og öll umgjörð og meðferð þeirra sé vönduð og fagmannleg og mæti fólki af virðingu. Nú stendur kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í ströngu við að stórefla þjónustu við þolendur í kynferðisbrotamálum. Vinnan er m.a. byggð á rannsókn á þjónustu við þolendur sem framkvæmd var af lögreglufræðideild Háskólans á Akureyri. Sem betur fer hefur þróunin verið sú að þolendur kynferðisbrota leita í auknum mæli til lögreglunnar, en of lengi var það svo að þolendur mættu þar skilningsleysi eða treystu ekki lögreglunni, dómstólum eða öðrum kerfum okkar til að fara með þessi mál.

Á síðasta þingi samþykktum við svo aðgerðaáætlun gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni í fyrsta sinn. Eitt af því sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur gert er einfalt en mikilvægt sú breyting að yfirheyrsluherbergi sem þolendur kynferðisbrota mæta í til viðtals er frábrugðið öðrum. Það er heimilislegra og það er hlýlegra. Við lítum kynferðisbrot öðrum augum en önnur ofbeldisbrot, hvort sem þau snerta börn eða fullorðna, enda er kynferðisleg friðhelgi eitt það allra heilagasta sem hver manneskja á. Afleiðingar slíks ofbeldis lýsa sér m.a. í sjálfsásökunum, efa um eigin upplifun og í mörgum tilvikum treysta þolendur sér því miður ekki enn til að stíga fram og leita aðstoðar. Það er verkefni okkar sem samfélags að stuðla að því að fólk treysti sér til að leita réttar síns þegar það verður fyrir ofbeldi. Það er verkefni lögreglunnar, dómstólanna, heilbrigðisstarfsmanna og okkar sem eigum sæti hér í þessum sal. Ég fagna því þessari rannsókn og viðleitni lögreglunnar til að bæta þjónustu við þolendur þessara glæpa. Það er mikilvægt og það er nauðsynlegt.

Virðulegi forseti. Staðan er sú að hundruð barna og ungmenna þurfa að bíða mánuðum saman eftir sálfræðiþjónustu. Formaður Sálfræðingafélags Íslands hefur talað um að hér sé um uppsafnað vandamál að ræða. Mál í bið hjá einkareknum sálfræðistofum sem sinna börnum hlaupa víða á hundruðum, biðtíminn er talinn í mánuðum. Sami formaður segir að þessi staða sé því miður regla frekar en undantekning og segir að vegna langs biðtíma hjá hinu opinbera leiti foreldrar skiljanlega í auknum mæli til einkarekinna stofa þar sem málin hrannast upp og biðtíminn er í einhverjum tilvikum allt að eitt ár.

Virðulegi forseti. Frá þessu var greint um helgina en í sjálfu sér er ekki um nýja stöðu að ræða. Við erum að ræða um grundvallarþjónustu í þágu barna. Við erum að tala um heilbrigði barna. Það er ástæða til að minna á það einu sinni sem oftar að Alþingi hefur samþykkt lög sem veita heilbrigðisráðherra heimild til að greiða hér úr. En ég myndi líka vilja beina orðum mínum sérstaklega til barnamálaráðherra, sem hefur talað um það og fyrir því að kerfin verði að geta talað saman í þágu barnanna. Ég er honum einlæglega sammála um það en myndi beina því til hans að ríkisstjórnin tali líka saman, barnamálaráðherra og heilbrigðisráðherra, og leysi úr þessari stöðu og úr bráðavanda barna sem bíða mánuðum saman eftir heilbrigðisþjónustu. Virðulegur forseti. Ef þingmaður getur farið með almannafé og þarf að beita til þess sinni eigin dómgreind þá segir það sig sjálft að þingmaður getur misnotað það vald. Ef annar þingmaður sem er í stjórnarandstöðu kallaði eftir rannsókn á því hvernig stjórnarþingmaður fer með almannafé þá er stjórnarandstöðuþingmaðurinn sekur um brot á siðareglum Alþingis. Þetta er staðan sem við búum við í dag. Þegar við settum okkur siðareglur var það í þeirri von að það myndi bæta störf okkar, ekki að skýla meiri hlutanum fyrir aðhaldi minni hlutans. En það er staðan sem við búum við í dag. Annað dæmi um misheppnaðar siðareglur er hjá Ríkisútvarpinu þar sem blaðamaður að nafni Helgi Seljan dirfðist að tjá skoðanir sínar opinberlega. Það var kært af fyrirtæki sem heitir Samherji og hefur orðið fyrir mikilli umfjöllun frá téðum blaðamanni. Samherji kærir mjög marga starfsmenn Ríkisútvarpsins fyrir brot á siðareglum og eftir stendur að tekið er undir það að Helgi Seljan, hæstv. blaðamaður, hafi brotið siðareglur um að tjá sig á almannafæri um sínar eigin pólitísku skoðanir. Ekki fyrir það að segja ósatt, ekki fyrir óvönduð vinnubrögð í sínum fréttaflutningi heldur fyrir það eitt að tjá sig. Bæði þessi dæmi, virðulegi forseti, eru einkenni þess að við búum í þöggunarmenningu og höfum að mínu viti alltaf gert.

Virðulegi forseti. Þessu til viðbótar eru flugfélög að setja sig í startholurnar fyrir sumartraffíkina. Icelandair er með gríðarlega öflugt net áfangastaða og hefur

því. Nýtt flugfélag, Play, er að senda áhafnir í þjálfun og er væntanlegt á markaðinn þegar landið opnar í sumar. Það er eins og allt falli með okkur Íslendingum.

í flokki frumsaminna sönglaga. Húsvíkingar gripu tækifærið sem fólst í þessari tilnefningu, í samvinnu við fólkið á bak við kvikmyndina, og sköpuðu nýtt ævintýri. Magnað myndband með flutningi lagsins var tekið upp á Húsavík. Engin smávegis landkynning það. En svona ævintýri verður ekki til af sjálfu sér. Grunnurinn að ævintýrinu er lagður með aðlaðandi umhverfi fyrir kvikmyndagerð á Íslandi.

Árið 2020 var metár þegar kemur að endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Umfang verkefna var slíkt að stjórnvöld bættu í fjárheimildir í fjáraukalögum. Framsóknarflokkurinn hefur talað fyrir nýtingu tækifæra kringum kvikmyndagerð með því að styðja enn frekar við greinina, t.d. með því að hækka endurgreiðslur frá því sem nú er í 35% af framleiðslukostnaði. Það er vel mögulegt að gera kvikmyndaframleiðslu að enn öflugri stoð íslensks efnahagslífs. Síðastliðið haust var samþykkt kvikmyndastefna til ársins 2030. Stefnan var unnin í nánu samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda undir forystu hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Kvikmyndastefnan er mikilvæg viðurkenning á greininni. Ævintýrið á Húsavík varð heldur ekki til af sjálfu sér. Vel gert, Húsvíkingar, að takast að nota þetta litla Eurovision- og Óskarsævintýri til að skapa gleði og samstöðu í heimabænum Húsavík og á landinu öllu.

forseti. Tvö þingmál hafa verið hér á dagskrá og eru á dagskrá þingsins í dag sem varða afstöðu og tengsl Íslands við Evrópusambandið.

og Evrópusambandið er samband sjálfstæðra og fullvalda ríkja sem hafa ákveðið að deila örlögum sínum að nokkru leyti. Það er gert fyrst og fremst til þess

Okkur hættir oft til þess að líta á hlutina eingöngu út frá krónum og aurum. Hvað græðum við á því að taka þátt í svona samstarfi? Við eigum ekki að leggja þann mælikvarða eingöngu á Evrópusamstarfið og þátttöku Íslands. Við eigum að leggja þann mælikvarða, a.m.k. að jafn miklu leyti: Hvað getum við lagt af mörkum í þessa miklu samvinnu? Hvað getum við gert til þess (Forseti Evrópu betri? Við höfum margt til málanna að leggja og við eigum ekki að horfa á þessi mál frá sjónarhóli smælingjans, síður en svo.